Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Devete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 102 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje sistema.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 142 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da.)Narodni poslanik Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, moje pitanje je upućeno Ministarstvu poljoprivrede. Odnosi se na proizvodnju krompira u našoj zemlji.Tokom vikenda posetio sam poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opština Prijepolja, Sjenice i Nove Varoši gde su me podsetili po ko zna koji put na tešku situaciju u kojoj se nalaze.Pitanje glasi – šta će Ministarstvo preduzeti da se pomogne domaćim proizvođačima krompira i drugim i drugim povrtarima? Kako umanjiti štetu koju su pretrpeli i kakav je plan da se to više ne je jako teška. Naši poljoprivrednici se sada nalaze u poljima, uveliko se obrađuju njive. Međutim, plašim se ukoliko sa pozicije Ministarstva poljoprivrede, ukoliko sa pozicije i ovog parlamenta ne pošaljemo jasnu poruku našim poljoprivrednicima, bojim se da će mnoge njive ostati ne poorane i da će mnoga poljoprivredna gazdinstva biti ugašena.Ako seljak, ratar, farmer napusti svoje poljoprivredno gazdinstvo on se više nikada na to gazdinstvo neće vratiti. Zato je jako važno da naša poruka koju će poslati, prvenstveno Ministarstvo, bude poruka sigurnosti. Znači, čovek koji se bavi poljoprivredom, razgovarao sam, živim sa tim ljudima video sam i svakodnevno gledam svu njihovu muku. Taj čovek uloži sve svoje vreme, svo svoje bogatstvo, dosta njih su ušli u poljoprivredne i druge uložili su u mehanizaciju, za poljoprivredno đubrivo, za gorivo, uložili su u razne prehrane i agrotehničke mere. Međutim, cena koju su oni očekivali nisu je dobili.Cena koju su uložili je oko 13 dinara, a do 10 dinara i niže se kretao kilogram krompira, do te mere da su čak neki poljoprivredni proizvođači me obavestili da su poklanjali svoje zalihe samo da bi oslobodili skladišta. To je nešto što ne smemo više da dozvolimo da se desi i ono što poljoprivredni proizvođači od nas očekuju jeste jednu garanciju. Ne mogu oni da idu u sezonu a da nemaju garanciju da će svoj proizvod moći da prodaju. Zašto? Pa, taj čovek se samo bavi poljoprivredom. Ako mu jedna samo sezona propadne, pa nije to veliki neki kombinat ili državno neko preduzeće iza koga stoji sistem. Iza tog gazdinstva stoji on sam. Jednu lošu godinu naš poljoprivredni proizvođač ne može da preživi. Gde su troškovi proizvodnje, gde su troškovi života, gde su troškovi porodice?Tako ovo je zaista krajnji rok ako hoćemo da spasimo ovu poljoprivrednu sezonu, da pošaljemo poruku našim poljoprivrednim proizvođačima.Dosta štete je svakako prouzrokovala i pandemija korona virusa moje drugo pitanje, šta će Ministarstvo preduzeti da pomogne našim stočarima, pogotovo onima koji se bave ovčarstvom?Na prostoru Pešterske visoravni, pogotovo na prostoru opština Sjenice i Tutin imamo preko 50.000 jagnjadi, jagnjadi, ovaca, koje naši stočari nisu uspeli da prodaju. Zašto? Zato što je rad hotelijera, rad restorana zaustavljen. To nisu količine sa kojima mi možemo izaći na svetsko tržište gde možemo izvoziti, ali oni su svojim radom svakodnevno snabdevali restorane u unutrašnjosti, u Beogradu, na primorju, u Crnoj Gori. Pandemija je potpuno bacila na kolena tu vrstu delatnosti i hotelijere i restorane i sad imamo taj problem koji je polako došao i do naših stočara.Znači, od Ministarstva poljoprivrede očekujemo jasnu reakciju, da li će to biti neki garantni fond, da li će to biti neke subvencije. Svakako treba pozdraviti sve one subvencije koje imamo u stočarstvu, ali to nije dovoljno.Takođe, ovde važan i ukrajinski scenario, gde je država subvencionisala pravljenje skladišta kada je u pitanju proizvodnja krompira i na taj način su rešili da se postigne jedne optimalna cena i da se taj skladišteni krompir prodaje onog trenutka kada cena bude zadovoljavajuća za poljoprivrednog proizvođača.Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Reč ima narodna poslanica Marija Jevđić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, u emisiji „Hit tvit“ emitovanoj 25. aprila u nedelju na TV „Pink“, predsednik JS Dragan Marković Palma je javno pokazao službenu belešku u kojoj se vidi da je Dragan Đilas fizički nasrtao na svoju tadašnju suprugu i tasta.Na osnovu ove službene beleške nadležne službe nisu reagovale, dok sa druge strane se pravi politički rijaliti sa Draganom Markovićem Palmom, gde nema ni svedoka ni dokaza, tako da smo od maloletnica stigli do animir dama, od igranja oko šipke do plesačica i toga da je neko nekome rekao pre 11 godina nešto, a na pitanje zašto su ćutali, odgovor je – ne znamo.Ja mislim da znaju, jer polako kreće politička kampanja za predstojeće izbore i ja u potpunosti razumem da se politički ne slažemo, da svaka stranka ima svoj cilj i program, način da dođe do birača, ali korišćenje ne treba da podrazumeva zloupotrebu žena, mogu slobodno reći u dnevno-političke svrhe.Videli smo juče pokušaj održavanja jednog političkog mitinga u Jagodini i zato kao društvo ne smemo da dozvolimo takvu političku zloupotrebu žena. Postavljam i sebi pitanje, a i vama drage kolege - da li smo postali društvo u kojem se nevinost dokazuje, a krivica podrazumeva?Zato još jednom ponavljam da ne sme biti povlašćenih, da cela hajka na Dragana Markovića Palmu treba da dobije svoj epilog, ne sme da ostane u vazduhu, i pravde i građana. Mi znamo da je istina na našoj strani.Da se vratim na službenu belešku koju je pokazao Dragan Marković Palma, a koji je potpisala Đilasova bivša supruga. Stoji da je tukao nju, njenog oca, da je pretio da će joj odrubiti glavu pred decom. Tako da je posebno tužno što baš on staje u odbranu žena, a vidimo kako prolaze žene koje se nalaze u njegovom društvu.Zato moje pitanje danas upućujem svim nadležnim institucijama - da li su reagovale kada je napravljena službena beleška i ako nisu zbog čega nisu?Inače su juče čelnici stranke Slobode i pravde se okupili u Jagodini gde je bilo bukvalno osam Jagodinaca. To je mislim njihov najveći skup u Jagodini. To je bio pravi odgovor na pitanje koliko Jagodinaca veruje lažima Marinike Tepić. Marinika sve ovo koristi, mogli smo videti, kako bi se politički uzdigla i prikupila jeftine političke poene, jer da je obrnuto ona ne bi sazvala konferenciju za štampu na Fejsbuku, nego bi sa dokazima otišla u tužilaštvo, u policiju, u sve nadležne institucije.Vreme će pokazati ko je ispravan. Na vlast se ne dolazi lažima. Mi ćemo svakako zapamtiti svaku dobru reč. Ne ljutimo se na one koji se potajno raduju i nadaju da će Jedinstvena Srbija nestati sa političke scene zato što smo sigurni da pravda i istina pobeđuju. Zahvaljujem.

Narodne skupštine Republike Srbije.Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, danas bih uputio pitanje ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodinu Branku Ružiću. Naime, već više od godinu dana suočavamo se i uspešno borimo sa nezapamćenom krizom svetskih razmera uzrokovanom pandemijom korona virusa. Pored naših zdravstvenih radnika koji od početka podnose najveći teret, nesebično se daju i pomažu svim građanima, ne treba zanemariti naš obrazovni sistem i ne treba zanemariti naše prosvetne radnike koji na drugačiji način podjednako se uspešno bore i nose sa ovim izazovima.Od početka je način pohađanja nastave trebalo promeniti i prilagoditi novonastalim okolnostima, što nije bilo nimalo jednostavno, što nije bilo nimalo lako, ni za nastavno osoblje, ni za decu, ali ni za roditelje. Naša država je u trenutku samog početka krize odlično reagovala, brzo našla nove modele i načine da se prilagodi novonastalim okolnostima. Najvažnije je bilo da deca ne budu uskraćena u pogledu obrazovanja i mogućnosti da budu ocenjena, polažu ispite i malu maturu.Ovih dana aktuelno je posebno pitanje održavanja male mature, tj. završnog ispita za osnovce. Kako je i sam ministar Ružić reagujući na apele da ove godine treba ukinuti polaganje ispita zbog korona virusa, izjavio da ne postoje opravdani razlozi, naprotiv, polaganje je zakonom propisano, obaveza za osmake i nema razloga da se ukida završni test.Epidemiološka situacija se svakodnevno prati, a škole ulažu velike napore i striktno se drže preporuka Kriznog štaba od izbijanja krize do danas. Škole nikada nisu bile mesto gde se virus širio, zahvaljujući velikoj odgovornosti nastavnog osoblja, roditelja i naravno dece.Osmaci imaju sasvim dovoljno vremena da se pripreme za završni ispit i polože ga i u skladu sa ostvarenim rezultatima upišu željenu srednju školu.U vezi sa malom maturom i zarad javnost, pre svega, želeo bih da postavim pitanje ministru prosvete. Imajući u vidu da je mala matura obavezna po zakonu i mora se realizovati bez obzira na okolnosti izazvane Kovidom 19, kakav je stav Ministarstva u vezi sa obimom i sadržajem gradiva koji će biti obuhvaćeno završnim ispitom za osnovce? Zahvaljujem.

najvažnije za građane Republike Srbije je nešto što se dogodilo u prethodna dva dana, a to je već gotovo postala tradicija, a to je da kad god predsednik Aleksandar Vučić ode u posetu nekoj stranoj zemlji i ima sastanke u inostranstvu, to rezultira time da Srbija ima od toga veliku korist i da građani Republike imaju veliku korist, tako da i ovaj čitav niz sastanaka od nedelje do ponedeljka uveče u Briselu sa najvišim zvaničnicima EU, Evropskog saveta i Evropske komisije rezultirao je time da će se u Srbiji graditi pruga Beograd-Niš-Skoplje, brza pruga. Ulaganje od 700 miliona evra. I to je nešto što će definitivno uz završetak pruge Beograd-Novi Sad-Budimpešta izmeniti sliku Srbije i Srbija će izgledati onako kako smo se mi uvek divili do samo pre nekoliko godina kineski gradovima, gradovima u Japanu, gradovima u SAD, pametnim gradovima, gradovima koji su povezani izuzetno dobrom infrastrukturom, autoputevima, brzom železnicom, brzim vozovima.Dakle, Srbija definitivno ide putem da postane jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i

pregovora Beograda i Prištine. To je jedan veliki izazov i to će trebati veoma velika umešnost, mudrost, sve ono što je predsednik Vučić pokazivao prethodnih nekoliko godina kada je u pitanju odbrana nacionalnih interesa i suvereniteta naše zemlje. Zato smatram da nam je potrebna isto tako još snažnija podrška većine u parlamentu, svih relevantnih društvenih činilaca, svim onim naporima koje je predsednik Republike Republike Srbije Aleksandar Vučić imao i čini u odbrani naše zemlje i ispunjavanju vizije i tog cilja da Srbija postane jedna ekonomski, vojno i politički i geopolitički snažna zemlja u ovom regionu i u celoj Evropi.Taj dijalog će biti jako težak, dijalog sa ljudima koji su sve suprotno od predsednika Vučića,

politika osnaživanja trgovinske razmene, osnaživanja ekonomije, privrednog rasta i naravno blagostanja svih građana.Nije ovo što će se graditi brza pruga u Srbiji dobro samo za Srbiju. Dobro je za ceo region, dobro je za ceo Zapadni Balkan, dobro je za celu Centralnu i Istočnu Evropu i dobro je za celu celokupnu EU.Međutim, u svemu tome jako je važno da sačuvamo unutrašnji mir, da sačuvamo unutrašnju stabilnost. Moje pitanje konkretno je upućeno Ministarstvu pravde, pravosudnim organima, s obzirom na nove informacije koje smo dobili preko medija od MUP-a, a tiču se pronalaska jednog ogromnog arsenala oružja narko klana čiji su prvaci zatvoreni pre dva meseca u jednoj opsežnoj velikoj akciji i to zbog pokušaja eliminacije predsednika Republike Aleksandra Vučića i čitave njegove porodice. ono što je jako bitno je da saznamo o tome kako napreduje ta istraga, kada će istraga biti proširena i naravno da ona bude, ohrabrujemo ih da ona bude što efikasnija, što bolja, što snažnija jer ta odgovor je odgovor i ono što će se uraditi po tom pitanju imaće jasne implikacije na budućnost cele naše zemlje i na budućnost naših građana i tu nikako ne smemo da posustanemo.I mi iz SNS ćemo stalno postavljati to pitanje, jer svi ovi uspesi na međunarodnom planu, na spoljno-političkom planu, na privrednom planu moraju biti praćeni jednom žestokom i odlučnom borbom protiv organizovanog kriminala i i naravno korupcije u našoj zemlji.Takođe, želim da isto tako i pitam pravosudne organe u našoj zemlji povodom određenih slučajeva koji se tiču nelegalnih objekata i koji se tiču nelegalno izgrađenih objekata u Savamali čiji pod znacima navoda vlasnici tuže, usudili su se da tuže Republiku Srbiju, a prethodnih nekoliko decenija su ogroman novac uzimali, nisu plaćali nikome poreze, nikome ništa nisu plaćali, usuđuju se da tuže ovu državu. Naravno to jeste njihovo pravo, ali nije njihovo pravo da im bliski rođaci i žene budu zaposleni, budu čak sudije u određenim sudovima u Beogradu gde se vodi takva vrsta sporova. Ohrabrujem i pitam naravno i Privredni sud ovde u Beogradu da ispita te slučajeve i najmanje što može da uradi da promeni lokaciju te vrste suđenja.Mi ćemo kao većina i kao SNS, zajedno sa svojim koalicionom partnerima da podržavamo vladavinu prava, vladavinu zakona i sve ono što je definisao predsednik Aleksandar Vučić u cilju modernizacije i dinamičnog i snažnog razvoja Republike Srbije. Hvala. **Ivica

idemo dalje.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Vladan Zagrađanin.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 7. do 10. dnevnog

Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, Sonja Talijan i Ognjen Popović vršioci dužnosti pomoćnika ministra finansija, Bojana Tošić, direktor Republičkog sekretarijata za javne politike, Marko Gvero, vršilac dužnosti direktor Uprave za Trezor u Ministarstvu finansija, Vladimir Pejčić i Dejan Hadžić, rukovodioci grupe u Ministarstvu finansija, Branka Đorđević viši savetnik u Ministarstvu finansija, Rade Tojagić samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i Jovan Dragumilo, samostalni savetnik u Republičkom sekretarijatu za javne politike.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika otvaram zajednički načelni pretres o tačkama od 7. do 10, ali pošto nije dugo da pročitam: Predlogu zakona o elektronskom fakturisanju, Predlogu zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlogu zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju i Predlogu zakona o registru administrativnih postupaka koji je podnela Vlada.Pozdravljam ministra Sinišu Malog koji je predlagač.Pre nego što, samo, izvinjavam se ministre samo sekundu da vas obavestim samo o dinamici našeg rada. Mi ćemo danas kao što sam i rekao obaviti zajednički načelni pretres o ovim tačkama dnevnog reda. Sutra ćemo imati načelni pretres o međunarodnim sporazumima koji su na dnevnom redu, a kasnije o ova dva zakona u pojedinostima gde su nam ostali amandmani i sutra će biti glasanje u popodnevnom delu sednice, odnosno kada se završi rasprava.Kao što znate, ja sam zakazao već za četvrtak sledeću sednicu i na toj sednici će biti

premijerka Brnabić sa članovima Vlade i to će trajati do 19.00 časova, onda su vaskršnji praznici i nastavljamo 5. maja i 5. i 6. maja ćemo završiti tu sednicu. A u toku dana ću već zakazati sledeću sednicu za 11. maj, tako da imate agendu, da tačno znate kada ćemo šta da radimo.Takođe, samo da podsetim da sam za sutra zakazao sastanak zakazao sastanak sa političkim strankama koje žele da razgovaraju o političkim pitanjima, o izbornim uslovima, bez prisustva stranaca. Pored tih stranaka pozvao sam i naše stranke koje se nalaze u Narodnoj skupštini Republike Srbije i koje čine i parlamentarnu većinu. Taj sastanak će biti održan sutra u 17.00 sati u Maloj sali.Jelena Žarić koja je tu, je zakazala početak tih naših javnih rasprava kojih će biti nekoliko, o ustavnim promenama i to će takođe biti u četvrtak, mislim u 10.00 sati.Idemo sada

želim vam dobar dan.Danas su pred nama par zakonskih rešenja koja su izuzetno važna i koja treba da doprinesu poboljšanju poslovnog ambijenta u Republici Srbiji i lakšem poslovanju naših privrednih subjekata. Prevashodno, ovde mislim na novi zakon o elektronskom fakturisanju koji je danas pred vama.Radi se o sistemskom zakonu, dakle o nečemu što potpuno menja način funkcionisanja naše naše privrede po ugledu na digitalizaciju i digitalne fakture koje se kao praksa već sprovode u EU i koji treba da doprinesu transparentnosti i pravnoj sigurnosti kada je poslovanje u našoj zemlji u pitanju. Jednim prostim jezikom da kažem, ovaj zakon podrazumeva da će postepeno da se uvodi obaveza rada izdavanja i primanja elektronskih faktura za sve one privredne subjekte koji su u sistemu PDV-a od 1. januara 2022. godine do 1. januara 2023. godine, kada će to biti i obaveza za sve privredne subjekte i u javnom i u privatnom sektoru koji su kažem u sistemu PDV-a.Ovaj sistem, dakle, korišćenje sistema e-faktura biće potpuno besplatan. To mi je veoma važno da naglasim, obzirom na par nekih pogrešnih komentara koje sam imao priliku da čujem u proteklom periodu. Dakle, ovaj sistem će biti potpuno besplatan, a za one privredne subjekte koji žele da koriste informacione posrednike, oni će to moći da urade, ali će njihov odnos biti regulisan međusobnim ugovorom, a ne zakonom, što je veoma važno da naglasim.Što se rokova tiče, kao što sam malopre i rekao, ovaj sistem će da se uvodi fazno, dakle, od 1. januara 2022. godine svi subjekti javnog sektora, dakle, krećemo sa javnim sektorom, biće u obavezi da primaju, čuvaju i izdaju e-fakture između sebe. Takođe, oni koji su u privatnom sektoru imaće mogućnost da to urade, odnosno da izdaju elektronske fakture javnom sektoru, ukoliko žele da rade sa javnim sektorom. Od 1. jula 2022. godine subjekti privatnog sektora biće osposobljeni, odnosno moraju da budu osposobljeni da primaju i čuvaju e-fakture i od javnog i od privatnog sektora, a od 1. januara 2023. godine ceo privatni sektor će biti u obavezi da prima i šalje e-fakture.Dakle, krećemo sa javnim sektorom između sebe i oni subjekti koji posluju u javnom sektoru moraće da izdaju i da primaju elektronske fakture od 1. januara 2022. godine, svi oni koji su u sistemu PDV-u, a postepeno a postepeno uključujemo privatni sektor.Od 2023. godine, 1. januara 2023. godine, svi subjekti u privatnom sektoru koji su obveznici PDV-a takođe moraće da budu osposobljeni da primaju i izdaju elektronske fakture.Ovo je ogroman korak napred za sve nas, za celu našu privredu. Zamislite privredu u kojoj više nemate te papirne fakture, dakle koje su se izgubile, lupate pečate koji već i ne postoje, ne možete posle da ih pronađete. Dakle, štedite vreme na pripremu faktura, štedite vreme na čuvanje faktura, štedite vreme na pronalaženje tih faktura kada vam budu trebale iz nekog prethodnog perioda.Dakle, to su ogromne stvari, ali u smeru digitalizacije i javne uprave, u smeru digitalizacije poslovanja naše privrede zajedno sa Zakonom o fiskalizaciji koji ste, uvaženi narodni poslanici, već usvojili, koji kreće u primenu od 1. januara 2022. godine, to su dva sistemska zakona koja potpuno menjaju način poslovanja naše privrede, olakšavaju, transparentniji ambijent, veća je pravna sigurnost i naravno idemo u korak sa procesom digitalizacije. Ono što radi ceo svet radimo i mi.Dakle, ogromne su koristi od svega toga, a ono na šta privrednici naravno treba da računaju, s obzirom da se radi o subjektima koji su u sistemu PDV-a, ukoliko se ulazna i izvozna faktura poklope u tom sistemu sam proces povraćaja PDV-a je istog trenutka, dakle u danu. Tako da, sa te strane više neće biti zamerki koje trenutno imamo priliku da čujemo od privrede, da treba neko vreme da se taj PDV obračuna i iskontroliše od strane poreske uprave i vrati u privredu. Danas je to mnogo bolje i brže nego što je nekada bilo, ali ovim sistemom taj problem potpuno nestaje.Inače, u ovom trenutku, da ne zaboravim, u našem Centralnom registru faktura godišnje već imate oko četiri miliona faktura. Dakle, ne krećemo od nule, ovo je proces koji već neki privredni subjekti koji rade sa državom i koriste. Za vašu informaciju, dakle, samo na svetskom tržištu godišnje se izda ili primi 550 milijardi elektronskih faktura.Dakle, ovo je proces koji ne smemo da propustimo, ovo je nešto što moramo da uradimo i u našoj zemlji. Kažem, doprineće i transparentnosti i pravnoj sigurnosti, olakšaće poslovanje naših privrednih subjekata. Na kraju, kažem, idemo u korak sa svetom i to je nešto što je stvarno sistemska promena u načinu funkcionisanja naše privrede.Pred vama je takođe i Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Shodno prethodnom Zakonu o elektronskim fakturama menjaju se rokovi. Umesto 1. jula 2021. godine, kako je trenutno pripisano, propisuje se 1. januar 2022. godine kao datum početka obaveze evidentiranja e-faktura u Centralnom registru faktura.Kao što sam malopre i rekao, dakle, postepeno, kako se pojedini privredni subjekti, kako javni, nakon toga i u privatnom sektoru budu opremali za ovu vrstu poslovanja tako će se u Centralnom registru faktura ove fakture postepeno i evidentirati.Pred vama je, takođe, danas i veoma važan zakon, odnosno izmene i dopune Zakona o osiguranju. Interesantna je stvar, s obzirom na to da ovaj zakon rešava nešto što smo možda odavno i trebali da rešimo, a radi se o pitanju društvenog kapitala u društvima za osiguranje.Verovali ili ne, i dalje u pojedinim društvima kapitala koja se bave poslovima osiguranja postoji društveni kapital. Prevashodno ovde mislim na „Dunav osiguranje“, na „Dunav RE“ i na „Triglav osiguranje“. Ovim zakonom rešavamo to pitanje gde se društveni kapital pretvara u akcijski na sledeći način: dakle 70% tog kapitala u korist Republike Srbije, do 25% zaposlenima i bivšim zaposlenima kroz besplatne akcije i 5% preostalih ide Akcionarskom fondu, osim kod „Triglav osiguranja, obzirom da je udeo društvenog kapitala 0,12%. Nema smisla, ne bi bilo ni efikasno i moguće tako mali deo kapitala raspodeliti na ovaj način.Ono što je važno jeste da Ustav ne prepoznaje društvenu svojinu. Na ovaj način ćemo konačno završiti i zaokružiti pravnu sigurnost svih onih koji posluju sa „Dunav osiguranjem“, njihovu ćemo vlasničku strukturu na pravi način definisati, njima omogućiti da bolje posluju.Sa druge strane, ove akcije koje se budu podelile zaposlenima i bivšim zaposlenima doprineće i malo većoj aktivnosti na beogradskoj berzi, a naravno očekujem mnogo transparentnije i bolje poslovanje upravo ovih društava osiguranja.Konačno, pred vama je i Predlog zakona o Registru administrativnih postupaka. Jedan veoma važan zakona, ogroman iskorak napred. Ovim se registrom obezbeđuju uslovi za uspostavljanje, upravljanje i vođenje registra. Dakle, ovim zakonom se defakto obezbeđuju uslovi za uspostavljanje, upravljanje i vođenje ovog registra.Ovo je registar koji predstavlja jedan jedinstveni portal sa svim informacijama koje su potrebne korisnicima javnih usluga, a koje se odnose na administrativne postupke koji su trenutno u toku. Dakle, sa jedne strane proces koji je potpuno u skladu sa digitalizacijom naše javne uprave, a sa druge strane proces koji doprinosi još većoj transparentnosti i javnosti svega onoga što se u javnoj upravi dešava.Naravno, očekujemo da će ovaj zakon i poboljšati poziciju naše zemlje na raznim listama koje su vezane i koje mere dostupnost usluga javne uprave, eliminišemo prostor za korupciju, podižemo ugled naše zemlje, smanjujemo troškove postupanja. Ovaj registar će umnogome promeniti sliku naše zemlje u smislu transparentnosti, kažem, i javnost i dostupnosti podataka sa kojima raspolažemo.Ovo četiri zakona koja su danas pred vama. Posebno bih zahvalio unapred na tome da pažnju obratimo na Zakon o elektronskom fakturisanju. Sistemski zakon, ogromna promena za našu privredu. Na osnovu dugih razgovora sa našim privrednicima, raznim udruženjima, gledajući praksu drugih zemalja došli smo do predloga ovog zakona i očekujem veliki broj pitanja.Tu sam da odgovorim na svako od njih u želji da sa donošenjem ovih zakona stvarno napravimo jedan veliki korak napred kada je u pitanju olakšanje poslovanja u našoj privredi i još veća pravna sigurnost i transparentnost. Hvala puno. Hvala ministre.Izvestioci,

želim samo da se zahvalim Ministarstvu finansija što je učestvovalo na javnom slušanju koje je odbor organizovao po pitanju donošenja novog Zakona o elektronskom fakturisanju.Na javnom slušanju imali smo prilike da pitamo saradnike iz ove oblasti u Ministarstvu finansija, gospodina ministra Siniše Malog, o svim detaljima koji se odnose uopšte na e-fakture.To je potpuno jedan novi digitalni iskorak kada je u pitanju uopšte ova oblasti. Pored toga što će javni sektor raditi preko tog Centralnog registra faktura, odnosno Uprave za trezor koje će jednostavno voditi evidenciju o svim plaćanjima, mi ćemo na jedan potpuno otvoren i transparentan način imati uvid u tome, ali ne samo mi, nego i svi građani Srbije na način kako se troše javna sredstva. To je jedan deo. Drugi deo je praktično uvođenje digitalizacije kada je u pitanju kompletna privreda, odnosno privatni sektor.Sada, dolazimo do onog dela gde treba obezbediti sve tehničke uslove da bi sve ovo funkcionisalo. Zato što smo mi imali, ako se sećate, zakon i sporazum koji se odnosi na projekte uvođenja interneta u ruralnim oblastima. Znači, moramo da stvorimo osnov za to da bi ljudi koji ne žive u velikim gradovima gde se potpuno daje otvorena mogućnost za korišćenje onlajn, bilo kakvog rada na internetu, to omogućimo i ljudima koji žive u ruralnim sredinama, jer jednostavno privrednici će moći i preko telefona ovakvu vrstu usluga da vrše što je od velikog značaja da jednostavno ne budemo isključivo vezani za ovaj proces digitalizacije.Ovim zakonom se ništa ne menja kada je u pitanju PDV, sve ostaje isto. Pojačava se ta kontrola kad je u pitanju finansijska disciplina i na jedan način ulazimo potpuno u jednu novu eru funkcionisanja kad je u pitanju privreda i kada su u pitanju u pitanju finansije. Godina 2022. će biti godina u kojoj će ovaj zakon početi da se primenjuje postepeno, prvo između državnih institucija, odnosno subjekata, a onda privatnih i državnih i na kraju privatnih i privatnih.Ovo je pokazatelj u stvari kojim pravcem Srbija ide, ide u jednu kompletnu modernizaciju i sve ono što je nekada funkcionisalo na određeni način praktično se menja. To se vidi ne samo po ovim zakonima, nego i na način na koji svet funkcioniše. Srbija očito ide u korak sa svim tim promenama i načinima novih vidova poslovanja.Tako da, u danu za glasanje mislim da će članovi Odbora za finansije dati svoj doprinos doprinos ovoj raspravi po pitanju pogotovo ovih zakona, koji su na jedan potpuno nov, moderan način ovde u Skupštini danas na dnevnom redu. Hvala. **Ivica

Ovo što danas imamo na dnevnom redu, Zakon o elektronskim fakturama, svakako ubrzava samu naplatu PDV-a. To prevedeno na jezik običnog čoveka znači više autoputeva, više škola, više bolnica, više vrtića, bolje plate, sigurnije penzije. Dakle, sigurniji život za sve građane

Papir polako ide u istoriju i to je ono što danas Srbiju karakteriše kao državu koja je digitalizovala svoju javnu upravu i što će i dalje unapređivati privredni ambijentu našoj državi. Ono što je posebno važno, što ste vi rekli, jeste činjenica da će da će se sve ove promene dešavati po našu privredu bez ikakvih troškova i opterećenja za privredu. Dakle, država će na sebe preuzeti sve troškove koji se budu javili u tom postupku.Takođe, kada govorimo o tome, Zakon o registru administrativnih postupaka smo toliko dugo čekali. Na jednom mestu, na svega tri klika, građani će moći da se informišu tačno o onom broju dokumenata, o samom vremenu koji će biti potrebno da vode određeni administrativni postupak. To je danas jedna velika novina. Svi mi znamo da kada odemo na neki šalter uvek nekako fali taj jedan papir. E, pa, danas imate priliku da na jednom mestu sa nekoliko klikova uvidom u registar vidite tačno koliko vam papira treba, da vam se ne bi dešavalo da vam fali jedan papir. Država, dakle, izlazi u susret i privredi, ali i svim onim građanima koji

naše birokratije, naših administrativnih radnika. Nama iz Evrope kad god su ovde dolazili, pa i DFS kada je došao, ono što je glavna zamerka bila jeste upravo ta spora i troma administracija. Mi danas rešavamo ovim registrom ogroman broj problema, jer će na jednom mestu svaki građanin moći da uvidi šta mu sve tačno treba i to će svakako unaprediti privredni

na elektronsko poslovanje.Generalno, vi znate da smo još pre nekoliko godina kada smo usvojili onaj zakon da više ne morate da idete kod matičara po venčani list, ne morate da idete kod matičara po krštenicu, a i dan danas, idite u svaku opštinu i videćete ogromne redove kod matičara, ljudi još nisu usvojili ta rešenja koja smo mi danas doneli. Imamo ih ovde, postoje, ali generalno ljudi i dalje ne znaju.Evo, znaju.Evo, primer katastar svaki u Srbiji, pogledajte redove koji se nalaze ispred svakog katastra. Zašto to danas ljudi rade kada na dva klika imate mogućnost da izvučete list nepokretnosti? Opet kažem, tu država mora da povede malo bolju kampanju, da građanima približi generalno sva ova zakonska rešenja koja smo usvojili da bi njima olakšali život.Naravno da i građani kada dolaze narodnim poslanicima da se žale na određene probleme to iznose kao kao glavni problem. Vidite i subvencije kada danas dajemo, koliko danas narodni poslanici koji primaju građane imaju prilike da čuju da ljudi prosto ne znaju koje subvencije sve daje država, gde sve možete da se informišete. To se ovim registrom delimično rešava, ali opet država mora još više da povede, čini mi se, bolju kampanju da bi građani još više imali prilike da vide gde sve mogu da apliciraju za određene projekte koje daje država, kako bi još više mogli da olakšamo život danas naših građana u Srbiji.Još jednom, naš Odbor će dati pozitivan izveštaj za sve današnje zakonske predloge i glasaćemo u danu za glasanje i nadam se da će svi narodni poslanici dati veliku podršku ovim zakonima. Hvala.

donošenje Zakona o elektronskom fakturisanju je neophodno radi harmonizacije propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU, što predstavlja i našu obavezu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Uvođenje elektronskih faktura je nadalje najavljeno i izuzetno značajnim planom rada Vlade Republike Srbije za 2021. godini, a samo elektronsko fakturisanje se spominje i u više dokumenata nacionalnih javnih politika.Cilj uvođenja elektronskih faktura, kao što smo to čuli, u pravni sistem naše države je da se smanje troškovi prilikom obrade i čuvanja faktura, poveća naplata poreza na dodatu vrednost, obezbedi efikasnija kontrola, poreska kontrola, ubrzaju poslovni procesi i automatizuje obrada podataka.Neograničeno postavljena obaveza elektronskog fakturisanja između svih subjekata privatnog sektora bi bilo previše ili bi predstavljalo preveliko, preširoko utajavanje od transponovanja Direktive broj 55 EU iz 2014. godine. Stoga se u ovom Predlogu zakona veoma dobro zapravo predlaže jedno jednostavnije, odmerenije rešenje, prema kojem se ova obaveza ograničava isključivo na obveznike poreza na dodatu vrednost, dok se, kada pričamo o drugim privatnim subjektima, njima jednostavno ostavlja, pruža mogućnost da se dobrovoljno opredele za izdavanje elektronskih faktura, što je svakako dobro i što Odbor za evropske integracije podržava jer je usklađeno sa spomenutom direktivom.Rešenje Predloga zakona kojim se predviđa da se elektronska faktura izdaje u strukturiranom elektronskom formatu koji omogućava njenu automatsku obradu, kao i da elektronski potpis ne predstavlja nužan deo, svakako će doprineti uštedi vremena, što je logično i stoga posredno je ostvarivanju drugih ciljeva i ciljeva druge direktive iz 2011. godine, Direktive 7 o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim transakcijama. Pomenuta direktiva predstavlja osnov za uređenje uređenje oblasti elektronskog fakturisanja u javnim nabavkama, što prevashodno predviđa pravne i tehničke zahteve koje elektronske fakture treba da ispunjavaju da bi se obezbedila neophodna interoperabilnost standarda u prekograničnim nabavkama i trgovini, jer upravo do sada nedostajuća pomenuta interoperabilnost negativno se odražavala na pravnu sigurnost i nametnula je dodatne operativne troškove privrednim subjektima koje koriste elektronske fakture o prekograničnim transakcijama i dovodilo dovodilo je do prekomerne složenosti postupka elektronskog fakturisanja.Da se još jednom vratim na Direktivu 55 iz 2014. godine, ona navodi kao značajne pogodnosti elektronskog fakturisanja to što se njime omogućava kako državama članicama, tako i javnim naručiocima i privrednim subjektima da ostvare uštede, kao i pozitivan uticaj na životnu sredinu. Ova direktiva se, naravno, podvodi pod poglavlje pet javne nabavke. Pored toga, na potrebu njenog prenošenja u nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije ukazuje i nacionalni dokument javne politike pod nazivom „Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine“ sa konkretnim akcionim planom za njegovo sprovođenje.Uz

u kandidatima, kao što je Srbija, znači, u državama koje su transponovale pravne tekovine EU, dolazi do pozitivnih uticaja na konkurenciju kroz povećanje broja učesnika u javnim nabavkama, standardizovanih uslova učešća i većom transparentnošću. Uz upotrebu ove standardizovane forme elektronskih faktura omogućiće se veće učestvovanje privrednih društava i naših u javnim nabavkama i time posredno bolji pristup stranim tržištima privrednih društava, znači naših, iz Republike Srbije, uz olakšane procedure i manje troškove.Bitno je napomenuti da kroz transponovanje pravnih tekovina EU iz oblasti elektronskog fakturisanja elektronskih faktura Republika Srbija i njena privreda postaju članica kluba koje primenjuju standardizovane elemente elektronske fakture i time lakše mogu da postanu učesnici u javnim nabavkama na nivou same EU.Potpuna usklađenost propisa sa pravnim tekovinama EU će se završiti, planira se, u skladu sa predviđenim rokovima u procesu pristupanja. Zahvaljujem na pažnji. Hvala.Pošto više nema izvestilaca, prelazimo na predsednike, odnosno predstavnike poslaničkih grupa.Reč ima Muamer Zukorlić. Izvolite.

tema uređenja državne administracije je jedna od jako važnih tema za nas članove Narodne skupštine Republike Srbije. Iako se ona jako često pojavljuje pred nama ovde, ona zaslužuje dodatnu pažnju sa naše strane kroz naše diskusije i opservacije.Naime, kvalitet i efikasnost administracije je od neposrednog značaja za kvalitet same države, jer ukoliko želite znati kako izgleda jedna država u pogledu njene efikasnosti, pogledajte njenu administraciju. Onako kako izgleda ta administracija, odnosno onoliko koliko je ta administracija efikasna ili neefikasna, zapravo je to slika ili najautentičniji aspekt slike jedne države.S druge strane, one države koje nemaju kapaciteta da održe korak sa izazovom vremena, prostora, a posebno potrebama građana na tom prostoru i u tom vremenu, najčešća pojava ili prva bitka koju država u tim procesima, neuspešna država, gubi jeste pitanje reorganizacije reforme same administracije.Ono administracije.Ono što mi je opažanje, jeste da ovim setom zakona koje danas imamo pred nama i koje ćemo, nadam se u predloženoj formi, eventualno u određenim dopunama, u usvojiti, zapravo je jako važna poruka i potvrda da mi u ovoj zemlji imamo kapaciteta da u odnosu sa administracijom, odnosno da u nastojanjima unapređenja kvaliteta administracije i njene efikasnosti zapravo držimo korak sa svim izazovima kada su u pitanju sve potrebe građana, a pre svega na polju same efikasnosti.Dakle, sva četiri zakona imaju veze sa ovom temom, posebno, kao što smo čuli i u obrazloženju, pitanje elektronskog fakturisanja, odnosno zakona kojim se bazično uređuje ova materija, koji koji spada u red sistemskih zakona i gde se pravi izuzetno ozbiljan zaokret.Zapravo, time potvrđujemo da imamo kapaciteta kretanja u pravcu punog ozdravljenja administracije i da nećemo dopustiti da se desi ono što se dešava u zemljama koje se ne mogu smatrati razvijenim, a to je da administracija postane cilj sama sebi, da ona najpre sebi služi, a da upravo gubi ulogu koju ima, a to je da bude servis na usluzi građanima.Ovim zakonima potvrđujemo osećaj i odgovornost da se krećemo tim pravcem. Konkretno, po pitanju zakona o elektronskom fakturisanju, kako rekoh i kako smo čuli u obrazloženju, pravi se izuzetno važan iskorak u pogledu pojednostavljenja, u pogledu olakšanja građanima, pre svega na polju poslovanja, ali i na svim drugim poljima i potrebama samih građana, gde zapravo elektronsko fakturisanje predstavlja još jedan značajan iskorak u pogledu digitalizacije uređenja same države i funkcionisanja same države. Svakako da me to raduje i sa aspekta Odbora za obrazovanje koji, između ostalog, pokriva i polje informatičkog društva koji veoma aktivno deluje na ovom polju kroz svoj pododbor, o čemu sam govorio i ranije.Zapravo, ranije.Zapravo, i ovim zakonom pokazuje se da ono što činimo, zajedno sa Vladom i u ovoj Narodnoj skupštini i kroz nadležni odbor, zapravo nije samo floskula i nije samo neko naše titularno ili naslovno već da mi imamo dobar korak u pravcu digitalizacije, onako kako je to najavljeno i u samom ekspozeu još onoga dana kada smo birali Vladu.Dakle, idemo u tom pravcu veoma ozbiljno, čvrstim korakom i ono što sigurno jeste na radost svih onih, pogotovo mladih generacija, ovih mladih preduzetnika koji su već formirani i mentalno u duhu digitalizacije i informatičkom kulturom ojačani, zapravo time možemo sigurno imati puno zadovoljstvo da ovim zakonom pravimo jedan važan iskorak u tome smeru.Kada je u pitanju Zakon o osiguranju, kao što smo čuli, jeste poenta u, konačno da kažem, podvlačenju crte u odnosu na tzv. pojam društvene svojine ili društvene imovine. Ja sam čak mislio da smo time još davno završili taj proces transformacije, ali vidimo da to tek sada činimo u završnom činu kada su u pitanju osiguravajuća društva koja su imala status društvenih, odnosno državnih. Tako da i ovim pravimo određeni iskorak u pogledu efikasnosti ovih društava.Svakako da je pitanje osiguranja tema koja nije samo značajna u aspektu imovine tih društava. To je tema kojom i sada, ali i ubuduće ćemo morati ozbiljnije da se pozabavimo, osiguranje je veoma važno polje za građane i nisam siguran da smo do učinili efikasnim osiguravajuća društva, pogotovo kada su u pitanju ova velika društva, tu je ogroman potencijal, ali mislim da tu još, pored ovih aspekata koje danas uređujemo i koji su jako važni, treba da se pozabavimo temeljitije, kako bi zaista građani sa aspekta osiguranja bili profesionalno zaštićeni.Pitanje izmene i dopune Zakona o komercijalnim transakcijama je takođe od izuzetne važnosti. Ono se tiče rokova pre svega, dakle, uređenja rokovima određenih obaveza u tim komercijalnim transakcijama, gde za sada jesmo imali opravdane žalbe i određena nezadovoljstva, s obzirom na to da nismo imali zakonski uređeno pitanje rokova komercijalnih transakcija, tako da smo imali na neki način prostor samovolje u određenim službama, poreskim upravama, gde su zapravo određeni rukovodioci i činovnici mogli da upražnjavaju svoju samovolju selektivno primenjujući mogućnost transakcija gde su neki čekali jako dugo, a nekima se veoma brzo i efikasno isplaćivala određena potraživanja. Tako da sada mi ostvarujemo određenu pretpostavku okvira gde će biti smanjena ta mogućnost.Dame i gospodo to polje, to polje, pitanje komercijalnih transakcija je i dalje jedno veoma osetljivo polje, polje gde još nismo do kraja uspeli da se obračunamo sa ozbiljnim pojavama korupcije, jer zapravo tu leži ogroman potencijal za korupciju, ogromni interes su u pitanju i pitanje kriminala vezanog za utaju poreza, za odnos prema porezima je drevno pitanje i pitanje je sa kojima se i dan danas ozbiljno ozbiljno nose, tzv. razvijene zemlje. Tako da koliko god da uredimo ovo polje nisam siguran da ćemo time podvući crtu i reći gotovo je, sada više nema kriminala, nema korupcije na tom polju.Nažalost, ima ga i mi koji dolazimo sa terena, iz raznih delova ove zemlje, takođe nosimo iskustva koja su naravno bazirana i na informacijama koje nam daju sami građani, u ovom slučaju ljudi iz sektora privrede, koji imaju permanentnu komunikaciju sa poreskim upravama, kada je u pitanju PDV, kada je u pitanju refrakcija poreza, odnosno povraćaj PDV-a. Dakle, tu i dalje imamo jako ozbiljne probleme i nije potrebno biti neki da utvrdite da negde curi, to ne da curi, nego ozbiljno otiču određena sredstva koja su zapravo sredstva građana.U koliko uzmemo recimo primer Novoga Pazara, koji treba biti između ostalog tema našega bavljenja, vi ćete vrlo jasno zaključiti da još nismo uredili ovo pitanje na način da imamo ozbiljan raskorak. Recimo, u koliko uzmemo parametar broja stanovnika, gradu od 120 hiljada stanovnika, sa jedne strane. Sa druge strane uzmemo parametar broja registrovanih pravnih, odnosno privrednih subjekata i sa treće strane uzmemo parametar iznosa u pogledu vraćanja PDV-a. Dakle, sa ta tri parametara, kao laik će te vrlo brzo da utvrdite da postoje ozbiljni propusti, a još ako malo dublje uđete i zagrebete, pa potražite spisak koji su to privredni subjekti, ili još tačnije pojedinci, vlasnici tih privrednih subjekata koji permanentno uspevaju vrlo efikasno, mnogo pre rokova, u enormno visokim iznosima da povrate PDV, onda vi zapravo možete, ne morate biti ni tužilac, ni istražni sudija, da bar bar načelno zaključite da tu imamo ogroman problem.Novi Pazar je u ogromnom zaostatku kada je u pitanju realizacija PDV-a, s obzirom na ove parametre koje sam pomenuo, broj stanovnika, broj privrednih subjekata, koji ne samo da su registrovani, nego su i aktivni, a potom oni privredni subjekti i njihovi vlasnici koji su permanentni korisnici povraćaja PDV-a. Naravno, ako budete imali malo više inventivnosti, pogotovo koliko se inspekcijske službe za ovo zainteresuju, pa onda i dođete do toga, šta je osnov povraćaja PDV-a, dakle najčešće su to fiktivni osnovi koji, u stvari nisu nisu javni, bilo da je u pitanju fiktivni izvoz ili neki drugi, mogu kazati falsifikovani osnovi, onda ćete vrlo jasno da dođete do toga da je u pitanju ozbiljan kriminal je u pitanju ozbiljna sistemska korupcija.Ja ne mogu da budem miran, ne samo zato što mi se određeni privrednici žale da su na taj način oštećeni, već i kao narodni poslanik, ne mogu da ćutim na ovim pojavama, iz razloga što su u pitanju ogromna sredstva koja su zapravo ukradena od građana, na taj način, jer ta sredstva su trebala da se vrate za izgradnju škola, za izgradnju puteva, za rešavanje problema vodovoda, problema kanalizacije, za uređenje zelenih površina, jednom rečju da se vrate gradu, tj. građanima.Mi se ozbiljno moramo pozabaviti i ovo je moj poziv i Ministarstvu finansija, da se pozabave radom poreske uprave u Novome Pazaru, da ovo pitanje jeste geografski na periferiji, ali ne bi smelo biti tematski na periferiji, jer u koliko bi smo mi sredili stanje, zaštitili poresku upravu u Novome Pazaru od kriminala i korupcije, carinsku upravu od kriminala i korupcije, o čemu sam nešto malo govorio i u prethodnim izlaganjima. Novi Pazar bi dobio novu snagu, novu finansijsku snagu, novi potencijal i mogao ta sredstva uložiti u svoje potrebe, a potrebe su mu ogromne, jer on raste i demografski, raste geografski, raste građevinski, ali nažalost nemamo efikasnost praćenja tog razvoja koji i dalje stihijski. Uglavnom se Novi Pazar razvija sredstvima iz dijaspore, sredstvima koja dolaze od pojedinaca, vrednih pojedinaca koji zarađuju u zemlji ili inostranstvu. Radi se o ozbiljnim sredstvima, ali ono što treba da bude servis države, preko gradske uprave, a opet od sredstva koja su zakonom predviđena i namenjena zapravo za te svrhe, a koja dolaze od ubiranja od ubiranja svih poreza, u ovom slučaju i PDV-a, dakle mi imamo tu ogromne propuste.Ponavljam, ne treba posebna kriminalistička obrada, ne treba neka preterana stručnost, prosto ukrstite, prosto stavite pred sebe ove parametre, broj stanovnika, iznosi poreza, odnosno PDV-a koji se sakuplja sakuplja i videćete, uzmite spisak ljudi koji su permanentni korisnici povraćaja PDV-a i videćete da su to u pitanju kriminalne grupe, kriminalni pojedinci sa dosijeima, bliski kriminalu i koji su svakako u dobroj dobroj sprezi. Ili neposredno sa činovnicima, činovnicima, odnosno odgovornim u poreskim upravama, u ovom slučaju u ovoj poreskoj upravi ili sa drugim gradskim strukturama vlasti, bilo politički, odnosno administrativne, bilo policijske, sudske ili tužilačke, o čemu je bilo više puta reči.Ovo jeste dobar povod da o ovome govorimo. Rokovi za transakcije će time zaštiti one koji nisu bili umreženi u ove kriminalno-korupcijske šeme i sisteme, ali to neće biti dovoljno. Dakle, to je dobro da bismo one poštene privrednike i korisnike, zapravo ovih usluga zaštitili, ali ćemo morati poći dalje i moraćemo sve one aktivnosti koje država na nivou Vlade i ostalih institucija vodi u borbi protiv organizovanog kriminala, ovde na nivou Beograda, na nivou republičkih institucija.Ponavljam, i neću prestati ponavljati, mora će se nastaviti do svakog i poslednjeg kapilara, sistemskog kapilara ove zemlje, ma gde to bilo, bilo to na 300, 400 ili 500 kilometara od glavnog grada. To je ono što je ne samo naš zahtev, kao politički predstavnika, odnosno narodnih poslanika, već nešto što je zaista neminovno, jer kako reče ona narodna poslovica, mali požar i mala bolest se ne smeju potceniti, jer oni su danas mali, a kada se potcene mogu vrlo brzo postati veliki, a kasnije ili se teže guše ili su i te posledice veoma veoma velike.Pitanje, takođe registra administrativne postupaka je još jedan zakon kojim zapravo uređujemo državnu administraciju, činimo je efikasnom efikasnom i dva pojma u obrazloženju koja smo čuli su mi skrenula pažnju i oni predstavljaju suštinu svih ovih naših zakonodavnih aktivnosti u donošenju novih zakona, ali isto tako i u izmenama i dopunama koje su pred nama. To je pitanje transparentnosti i pitanje pravne sigurnosti.Sa sva četiri ova zakona mi postižemo to i zapravo u meri u kojoj isforsiramo, u kojoj uspemo da budemo transparentni mi ćemo uspeti i da zapravo imamo zdravu administraciju.Pitanje transparentnosti i ne transparentnosti je kao i pitanje odnosa svetla i mraka. Znate, da lopovi najbolje operišu u mraku. Kada je mrak, njihovi prsti su jako efikasni, tuđi džepovi stradaju i niko ne vidi, nema svedoka. Onog trenutka kada upalite svetlo, prsti lopova se sklanjaju iz tuđih džepova.Dakle, transparentnost na svim poljima posebno u administraciji, zapravo znači uključenje ili narodski rečeno, paljenje svetla u svim delovima državne administracije gde se eliminiše mogućnost zloupotrebe, manipulacije i svih onih devijacija koje smo imali, koje su na neki način omogućavale pojedincima, da zapravo budu u administraciji neka vrsta zaštićenih medveda, zaštićenih vrsta koji su bili nedodirljivi, od čije su od čije samovolje zavisilo mnogo šta kod ljudi.Ja se sećam i kao dečak, i kao mladić kada bih nekada otišao u državnu administraciju Tutina ili Novog Pazara, vi ste imali već uobičajene odgovore pred velikom gužvom gde se spušta šalter i jedno jedno vreme je to bio divan izgovor na koga nismo imali odgovor, a to je pao sistem. Pao sistem, nema administracije, nema činovnika, nema službenika. S druge strane, doručak, doručak koji traje tri sata, i tako dalje, i tako dalje.Dakle, to su sve bile devijacije kojima će se ovim aktivnostima i ovim zakonskim rešenjima, zapravo doskočiti, jer ćemo elektronskom komunikacijom, elektronskim fakturisanjem, uređenim Registrom, administrativnih postupaka i svim ovim zakonskim rešenjima imati ono što želimo i zaobići mogućnosti problema, odnosno nedostataka u efikasnosti administracije. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, narodni poslanik Života Starčević.Izvolite. **Života Starčević** Uvažena predsedavajuća, uvaženi ministre Siniša Mali sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, danas govorimo o zakonima o elektronskom fakturisanju, o Predlogu zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, o Predlogu zakona o izmenama Zakona o osiguranju, kao i o Zakonu o registru administrativnih postupaka.Svi ovi zakoni dodatno unapređuju državu Srbiju. Ovi zakoni dodatno unapređuju našu ekonomiju, unapređuju dodatno poslovni ambijent i način poslovanja u našoj državi.Država Srbija je u zadnjih osam godina vidno i evidentno napredovala i o tome, i to su priznali i Evropa i svet. O tome smo mogli svedočiti i tokom jučerašnje posete Briselu i sve su to razlozi zbog kojih će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati ove zakone.Da država Srbija značajno napreduje u svakom segmentu i u svakom pogledu, govori i činjenica da se Srbija danas nalazi na 19. mestu u svetu po rodnoj ravnopravnosti i da smo napravili napredak od čak 20 mesta.O tome je govorila potpredsednica Vlade, ministarka i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, prekjuče i taj napredak jeste rezultat ove vlasti, jeste rezultat aktuelne politike, politike koju podržava i Jedinstvena Srbija.Da se mi zalažemo za rodnu ravnopravnost govori i činjenica da smo na najvišu političku funkciju koju ima Jedinstvena Srbija postavili upravo ženu, potpredsednicu Narodne skupštine, gospođu Mariju Jevđić. Znači, ovo je rezultat i napredak aktuelne vlasti, aktuelne politike.I svakako nije nasleđe politike, ako je uopšte ima i ako je ikada imao Dragana Đilasa. Naprotiv, rezultat je ove vlasti.Naravno vlasti.Naravno da Draganu Đilasa ne odgovara napredak Srbije, ne odgovara mu stabilnost, ni politička, ni ekonomska, njemu jedino što odgovara jeste da Srbija bude dobar ambijent za poslovanje njegove lične kompanije. Zato je Dragan Đilas sa svojom svitom, sa svojom gospođom laži, osmislio aferu Draganu Markoviću Palmi pod plaštom borbe za prava žena. A, ko je taj koji vodi tu borbu za prava žena? Ko je Dragan Đilas?Ovde u rukama imam službenu belešku koja je napravljena 7. decembra 2014. godine u Policijskoj stanici Vračar, gde je izjavu dala i potpisala bivša supruga Dragana Đilasa, Iva Đilas.Ja neću, jer nisam ni Dragan Đilas, ni Marinika Tepić, čitati sve detalje ove službene beleške, ali ono što je jako bitno i što moram da pročitam, jer govori o tom borcu za prava žena i za rodnu ravnopravnost, kaže – da su 6. decembra 2014. godine, negde oko 21 čas, Dragan Đilas je napao svoju suprugu, bivšu suprugu, svoju bivšu taštu i kada je došao bivši tast da ih razdvoji on je oborio i pesnicom udario svog bivšeg tasta, nekadašnjeg tasta i kako stoji u službenoj belešci, s leđa ga je udario, oborio na pod, zadao mu zatvorenom šakom, pesnicom udarac u predelu glave i to sve pred našom ćerkom. Neću reći ime.Nastavili su da se rvu po podu. Ja i majka smo pokušali da ih razdvojimo, a onda sam istrčala na hodnik zgrade i pozvonila kod komšija kako bi nam pomogli, ali niko nije otvorio vrata.Jedan vrata.Jedan vrlo važan detalj ove izjave – Dragan je tada izašao iz stana i dok je silazio ka vratima zgrade čula sam ga kako nekome kaže, pozovite policiju.Postavljam pitanje Đilasu, zašto je zvao policiju, reakciju policijske stanice, nadležne policijske stanice i nadležne policijske uprave. Da li je i tu koristio svoj uticaj političku i ekonomsku moć, kao što je koristio dok je bio na vlasti, i stekao ogromno bogatstvo?Druga stvar jako važna u ovoj izjavi koja je inače za mene jako potresna i koja govori o jednom strašnom šikaniranju i fizičkom i psihičkom maltretiranju žena, jeste da je rečenica u izjavi i to jedna od poslednjih rečenica u izjavi, kaže – pre mesec dana, znači mesec dana pre tog događaja, mi je pretio tako što mi je rekao - odrubiću ti glavu. Ja sve ovo nisam prijavljivala, ali sada sam nakon svega veoma zabrinuta za svoju bezbednost, bezbednost roditelja i dece. Nije mi poznato na kojoj adresi živi Dragan Đilas i broj koji koristi. To je jako važno, jer taj čovek time što nije dao svoju adresu i mesto stanovanja, bivšoj supruzi, između ostalog i to govori o nekom svom odnosu prema ženama.Jel vidite, taj kao što vidimo, dokazani nasilnik, pokušava sebe da stavi na čelo kolone borbe za prava žena. Kao što vidimo iz ove službene beleške, on svoj uticaj ne koristi samo za sticanje bogatstva, već i zataškavanje ovakvih afera, i maločas smo postavili pitanje, da li je policijska uprava nadležna i ostali organi, tužilaštvo itd. reagovali na ovu službenu belešku i ako nije, zašto nije reagovalo?Dragan Đilas i njegov pinokio ili gospođa Laž, juče su iskoristili poziv koji je policijskoj upravi u Jagodini uputila gospođi Laž, kako bi napravili politički rijaliti, odnosno kako bi napravili politički skup i miting u Jagodini.

govori o tome gde se nalazi istina u celoj ovoj izmišljenoj aferi, jer ko bolje zna istinu od stanovnika Jagodine? Od tih 8 gle čuda, jedan je bio čovek, čiji je brat trenutno u zatvoru upravo zato što je optužen za pedofiliju.To vam sve govori. Dovezli su na desetine automobila i minibus iz Beograda, pre svega, ali znamo da je bilo i iz Bora, Smederevske Palanke, Paraćina, Ćuprije, bilo je 150 ljudi, to je maksimum koji su oni mogli da okupe, naravno, dovozeći sa strane i još jednom kažem, osam Jagodinaca od 80.000.Naravno, na tom skupu koji se održao i koji su organizovali u vreme korone, a samo da vas podsetim da pre 15 dana su isti ti optuživali Dragana Markovića Palmu, što je sa maskom pevao u avionu, a politički skup može, naravno i nije nikakav problem.Gospođa laž je otišla u Policijsku upravu, dala je iskaz i po onome što smo mogli čuti po njenom izlasku ono što je ona izjavila, ona u tom iskazu nije rekla ništa novo. Iste stare poznate laži, izmišljotine na račun Dragana Markovića Palme, na račun zaposlenih u javnom sektoru i u javnim preduzećima, na račun grada Jagodine.Zašto Dragana Markovića Plamu? Zato što je domaćin, tradicionalista koji drži do tradicionalnih vrednosti i tradicionalne kulture, zato što mu je porodica svetinja, zato što je sve ono što nije Dragan Đilas.Marinika Tepić je po izlasku iz Policijske uprave u Jagodini izjavila da ona ima neke svedoke, ali da se neće pojaviti, jer želi da ih zaštiti, jer želi da zaštiti njihovu privatnost, jer sumnja u državne organe Republike Srbije.Pogledajte tu apsurda. Ta ista Marinika Tepić je pre nekoliko dana rekla - neću da Tužilaštvo u Jagodini bude nadležno, jer će biti pod pritiskom Dragana Markovića Palme, a onda kada je Apelaciono tužilaštvo u Kragujevcu prebacilo taj predmet u Kraljevo, e onda joj ne valja ni Kraljevo, ne valja joj verovatno ni Beograd, jedino što joj valja možda jeste Cirih, Zanzibar, Mauricijus ili ne znam gde su sva ta egzotična mesta.Naravno, mesta.Naravno, svedoka nema, jer da ih ima Marinika Tepić bi dala krivičnu prijavu protiv Dragana Markovića Palme. Evo, ja pitam - zašto Marinika Tepić nije dala krivičnu prijavu protiv Dragana Markovića Palme? Hoćete da vam kažem zašto? Zato što nema svedoka, zato što nema žrtava, zato što nema nikakav dokaz, zato što su sve ovo prazne priče. Ako bi dala krivičnu prijavu, ta gospođa laž bi kasnije bila optužena za lažno prijavljivanje.Ona ima, naravno, dobre advokate. Dragan Đilas može da plati najbolje advokate i oni su je savetovali da ne da krivičnu prijavu. Ali, ja posle opet postavljam pitanje kako ta ista gospođa laž misli da tužilaštvo pokrene postupak ako nema svedoka, ako nema žrtava, ako nema ničega? Kako tužila onda može da pokrene postupak? Ona traži posebnu zaštitu za svedoke, nije sporno, ali kako ako ona ne kaže ko su svedoci? Kome će tužilaštvo dati posebnu posebnu zaštitu, onog koga nema, onog koga ne poznaje, NN licu? To u našem pravosuđu ne postoji, dame i gospodo? A ko su svedoci Marinike Tepić?Ja sam prošlog puta ovde govorio o Branislavu Radosavljeviću, pokazivao sam slike, fotografije, da se radi o aktivisti stranke Dragana Đilasa, koji je, kako se vreme odvija bio vrlo aktivan u tim političkim aktivnostima zadnjih godina, sada znamo da je vrlo aktivan na Voždovcu, da se borio protiv nekih stvari u podavalskom kraju itd, ali osim što je politički aktivista mi smo kasnije saznali.Gospodin Branislav Radosavljević je šest puta hapšen, pet puta 2008. i jednom 2009. godine, najviše na teritoriji Policijske stanice Zvezdara, ali i na teritoriji Policijske stanice Vračar, po osnovu dela 221, najčešće krađa automobila.Taj čovek se 2010. godine iselio iz Beograda, pobegao iz Beograda, pa je živeo jedno vreme prvo u Jagodini, pa je iz Jagodine otišao u Suboticu, pa se vratio ponovo u Jagodinu da bi na kraju 2019. godine, dobio zaštitu prvo Vuka Jeremića, čiji je član stranke bio, a kasnije i Dragana Đilasa. Znači, radi se o čoveku koji ima kriminalni dosije. To je taj Marinikin svedok, dame i gospodo.Sanda Rašković Ivić, pre četiri dana kaže – lično sam videla kako devojke igraju uz šipku. Preksinoć demantuje to sve i po onom dobrom maniru, našeg dobrog poznatog pesnika, Matije Bećkovića kaže – reče mi jedan čovek.Znači,

čoveka.Dobila je vrlo pametno pitanje u toj emisiji u kojoj je gostovala od jednog gledaoca, koji, svakako nije naklonjen ni Jedinstvenoj Srbiji, ni našoj politici. Pitao je – zašto, gospođo Sanda Rašković Ivić ste ćutali deset, jedanaest

političke harange i političkog rijalitija koji pravi čovek koji je doveo rijaliti u Srbiju, znači Dragan Đilas i sve je ovo, rekao bih, početak jedne političke kampanje pred predstojaće lokalne izbore za grad Beograd, republičke i predsedničke izbore, kako se je, mogu slobodno reći, najprljavija politička kampanja Dragana Đilasa i njegove bratije. Svi su se juče skupili u Jagodini, i Dragan Đilas, i gospođa laž, Borko Stefanović,

veliki opozicionari, uspeli su da dovedu jedva 140 ljudi iz čitave Srbije i da nađu osmoro ljudi, ali slovima i brojem osmoro ljudi iz Jagodine.Naravno, Jagodine.Naravno, taj rijaliti koji oni prave, jer to nije bilo davanje izjave, već je to bio politički miting i politički skup, jeste manir političkog delovanja onoga ko nema politiku, ko nema program, ko nema ideju, već mu je samo haos, nered i ulica jedini izlaz na kraju njihovog tunela, da bi mogli da se dočepaju onoga što im je krajnji cilj, a to je da se dočepaju vlasti.Kao što sam prošli put rekao to kažem i danas.

da svedoče zamaskirani kao što je bio zamaskiran i skremblovan onaj njihov lažni svedok, a vidimo, stranački aktivista Branislav Radosavljević. Zašto? Postoje drugi metodi zaštite. Zašto onlajn?

da tako kažem, postupak uopšte i ne počne.Nije njihov cilj da zaštite žrtve, jer žrtava nema, već je njihov cilj da na kraju pošto nema žrtava, nema svedoka, nema dela, tužilaštvo kaže – odbacujemo i zatvaramo predmet, nema od toga ništa.

To je jedina njihova izlazna strategija iz cele ove priče i celog ovog lonca i ovih pomija koji su oni zamešali sami.E pa neće biti tako. Mi ćemo insistirati do samog kraja. Do samog kraja ćemo insistirati da se ove činjenice rasvetle.Nećemo se pozivati na zastarelost postupka, jer nama je u cilju da se dokaže istina, jer istina je na strani Dragana Marovića Palme, a na strni Dragana Đilasa, Marinike Tepić, odnosno gospođe laž i cele te bratije je laž i godinama unazad oni samo ređaju laž za lažom. Formiraju i prave neke lažne afere. Tužakaju se pred međunarodnom zajednicom i žale i optužuju državu Srbiju kako bi samo naudili Srbiji, jer njima prosperitetna Srbija, kakva je danas, nikako ne odgovara.Još jednom, sve je ovo politički rijaliti tvorca rijalitija u Srbiji Dragana Đilasa i, još jednom kažem, teško ženama koje Dragan Đilas brani.Hvala. Zahvaljujem, gospodine Starčeviću.Reč ima narodna poslanica Sanja Jefić Branković.Izvolite. **Sanja Hvala.Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicima, pred nama je danas set predloga zakona koji se odnose na elektronsko fakturisanje, zatim rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, tzv. RINO, kao i Zakona o registru administrativnih postupaka.U samom obrazloženju Zakona o elektronskom fakturisanju kao primarni razlog za njegovo uvođenje navedena je povećana vidljivost onih transakcija koje se obavljaju između subjekata i javnog sektora, zatim subjekata javnog i privatnog sektora i, na kraju, subjekata privatnog sektora koji se nalaze u sistemu PDV-a u našoj državi.Pod elektronskim fakturama, kao što znamo, podrazumevaju se oni računi koji se izdaju i primaju elektronskim putem i na način koji je naveden u Predlogu zakona nesumnjivo je da će samo uvođenje postupka elektronskog fakturisanja ubrzati sam način funkcionisanja, odnosno razmenu faktura. Zatim, sam postupak plaćanja je mnogo brži i efikasniji, jeftiniji, a mogućnosti za pravljenje grešaka prilikom sačinjavanja samih faktura su minimalizovane.Ja ću pokušati da kroz analizu pogodnosti, odnosno prednosti koje ovaj zakon ima, izdvojim određene celine na osnovu kojih bih možda malog bolje objasnila zašto je ovaj zakon dobar, odnosno zašto bi trebalo da ga podržimo u danu za glasanje.Za početak to je ušteda novca, zatim ušteda vremena i manje grešaka Kada kažem ušteda novca, tu mislim na uštedu koja se ostvaruje u smislu korišćenja poštanskih usluga.Kod većine kompanija, odnosno velikog broja kompanija koje izdaju veliki broj faktura, pre sveta uzmimo za primer one koji se bave veleprodajom, zaista je reč o velikom broju faktura koje se šalju na mesečnom nivou, a samim tim i sredstva koja se izdvajaju za poštanske usluge.Kod slanja fakture kompanija ne plaća samo poštarinu, veći i kovertiranje i štampanje. Negde sam pronašla podatak da elektronske fakture u ovom smislu donose uštede kompanija do čak 60% kada je reč o ovom pitanju.Poštanski troškovi mogu biti veći ukoliko se kupcima šalju fakture preporučenom poštom uz povratnicu i nije teško izračunati koliki je to iznos na mesečnom nivou, a koji jedna kompanija koja, recimo, pripada nekom nivou srednjih preduzeća, može, odnosno mora na mesečnom nivou izdvajati za potrebe slanja fakture.Ukoliko uzmemo za primer da je slanje jedne fakture 75 dinara, a ona, recimo, mesečno pošalje između 2.000 i 2.500 faktura, to bi onda značilo da je trošak na mesečnom nivou samo za poštanske usluge oko 150 hiljada dinara i složićete se sa mnom da jedna ovakva ušteda u pogledu sprečavanja, odnosno odsustva slanja poštom tih istih faktura mogla da dovede do značajnih ušteda na godišnjem nivou, posebno kada je reč o onim privrednim subjektima koji spadaju u privatni sektor, jer za njih zaista vreme u bukvalnom smislu znači i novac.Sledeća tema, odnosno celina koju bih pomenula u kontekstu prednosti ovog zakona jeste ušteda vremena i ona možda najdirektnije utiče na sam ishod i način poslovanja svih preduzeća, počev od malih, srednjih i do velikih kompanija. Vreme se troši ne samo na unošenje podataka, već i na arhiviranje, plaćanje računa.Zatim, kada je reč o nekim malim preduzećima koja ne koriste elektronsko bankarstvo, to podrazumeva odlazak u banku, što dodatno iziskuje i trud i vreme svakog od njih i zaista, ukoliko posmatramo na jedan sveobuhvatan način, uvođenje elektronskih faktura dovodi do uštede vremena u svakom mogućem pogledu.Na kraju, ali ne i najmanje važno jeste sam poslovni softver, odnosno poseban program u koji će obrađivati i čuvati sve one podatke koji se odnose na jednu fakturu u digitalnom formatu i on u svakom mogućem pogledu mogućnost za greške prilikom unosa samih podataka koji se digitalno čuvaju svodi na minimum.Možda je upravo jedna od ključnih odluka eFaktura, odnosno ona koja ih razlikuje od klasičnih papirnih, upravo ta, a a to je njihov potencijal za automatsku obradu, što u nizu svih onih koji učestvuju u postupku izdavanja i slanja, pa i plaćanja faktura, tu mislim i na državu i na poresku upravu i carinu i kupce i prodavce, zaista podrazumeva jednu sveobuhvatnu uštedu, odnosno ima brojne benefite.Mi smo pre nekoliko dana protekle nedelje u stvari govorili o značaju zaštite podataka o ličnosti i poštovanju svih onih odredaba koje se koje se nalaze u drugim zakonima, a koje se tiču materije zaštite podataka o ličnosti i mislim da je i Zakonom o elektronskom fakturisanju, kao jednom zakonu koji generiše i automatski obrađuje podatke o svim privrednim subjektima koji bi ušli u sam sistem elektronskog fakturisanja, da bi to praktično značilo da on mora da sadrži jedan dobar sistem zaštite svih tih podataka, odnosno da učini dostupnim samo one podatke koji su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jer ćemo samo na taj način moći da stvorimo jedno stabilno poslovno okruženje i da sačuvamo njihovu privatnost.Takođe, u poslednjih godinu dana priča oko zaštite životne sredine i sama politika zaštite životne sredine u Srbiji nekako je intenzivirana. Složićete se sa mnom da i javnost o tome dosta više govori, ali i opredeljenost Vlade da izdvoji značajna sredstva zaista dolazi do izražaja i prosto se realizuje u svakom od koraka koje preduzima kada je reč o zaštiti životne sredine. E jedan od njih može biti i elektronsko fakturisanje.Tu mislim na jedan niz događaja koji sveobuhvatno može uticati na zaštitu životne sredine. Počeću od potrošnje papira, a samim tim i seče stabala. To nužno utiče na smanjenje troškova transporta, odnosno energije za transport. Zatim, to dovodi do smanjenja emisije štetnih gasova, što za kraj ima posledicu smanjenja ugljen-dioksida.Znači, radi se o jednom potpuno racionalnom i razumnom zahtevu da se prelaskom na elektronske fakture zaštiti u krajnjoj liniji životna sredina, što, priznaćete, jesmo stavili kao neki svoj prioritetni cilj u nekom narednom periodu.Zakon koji uređuje ovu oblast jeste novina u Srbiji. On nije u potpunosti prihvaćen ni kao pojam, a da ne govorim o načinu na koji će se on sprovesti. Međutim, to nije slučaj samo sa Srbijom. Naprotiv, takva situacija jeste i u drugim zemljama, mnogo razvijenijim nego što smo to mi. Konkretno, sam stepen usvajanja elektronskih faktura se u svetu kreće samo oko 8% u odnosu na ukupan broj faktura koji se izdaju.

To jeste veliki broj.Ohrabruje činjenica da se upotreba, odnosno prihvatanje i usvajanje samih elektronskih faktura jeste u porastu i to jeste tendencija, odnosno namera naše države i očekujem da će, nakon usvajanja ovog zakona, svi ovi benefiti elektronske fakture biti prihvaćeni na način na koji sada pokušavamo da ga obrazložimo.Ne samo prednosti, nego jedna od bitnih stvari koju možda treba pomenuti, a koje može predstavljati eventualni rizik za potpunu primenu ovog zakona tiče se malih i odnosi se na ono što za njih može predstavljati prepreku prilikom njegove primene.Tu mislim na poslovni softver koji i mala i srednja preduzeća moraju koristiti kako bi se uključili u sam sistem elektronskog fakturisanja. Uzmimo za primer da jedno malo preduzeće ne može da izvede računicu po kojoj bi joj štednja bila veća uvođenjem ovog softvera nego što bi se ostvarila ušteda o kojoj sam malopre govorila i u vremenu, i u svemu drugom, i u tom smislu možda treba razmisliti o tome kako ih podstaći da se priključe sistemu elektronskog fakturisanja, odnosno možda kroz sufinansiranje tih programa koje oni moraju imati.Upravo u tom smeru i ide predlog ovog zakona, imajući u vidu da im je obaveza za korišćenje elektronskih faktura pomerena za 1. januar 2023. godine, dakle, ona im je ostavila sasvim dovoljno prostora da razmisle o svojim poslovnim poduhvatima, da izvedu svoju matematiku, odnosno računicu koliko se to njima isplati i u kom konkretno poslovnom trenutku, kako bi se na vreme prilagodili elektronskom fakturisanju u svemu na način predviđen Zakonom o elektronskom fakturisanju.Ako posmatramo sa aspekta države, mislim da je jasan cilj uvođenja, odnosno donošenja ovog Zakona o fakturisanju, a to je jaz koji postoji između PDV-a, zatim borba protiv neprijavljenog PDV-a i nenaplaćenih poreza. Ako pođemo od toga da porez predstavlja osnovnu obavezu svakom građaninu u ovoj zemlji, onda je njegova opravdanost utoliko veća.Što se tiče izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ja se na njemu neću zadržavati, obzirom na to da se radi samo o usklađivanju datuma. Tim zakonom je predviđen početak primene, odnosno uvođenja elektronskih faktura od 1. jula 2021, pošto istovremeno razgovaramo o Zakonu o elektronskom fakturisanju, koji taj rok pomera za 1. januar 2022. godine, ova izmena se odnosi isključivo na to usklađivanje.Ukratko bih se osvrnula i na Zakon o registru administrativnih postupaka, kao jednom zakonu koji se odnosi na metodologiju administrativnog postupka, odnosno administrativnih postupaka i sam njihov sadržaj koji postoji na portalu E-uprave i pokušaću da iznesem argumente sa moje strane, odnosno sa strane poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije, zašto je ovaj zakon važan i šta će on nama, odnosno svim građanima ove zemlje suštinski i doneti.Složićete se sa mnom da privredni subjekti i građani vrlo često prilikom ostvarivanja nekih svojih prava ili pokretanja nekih postupaka koji su i po zakonu obavezni, ali koji, prosto, žele i sami da ostvare, jednostavno ne ne znaju na koji šalter treba da odu, ne znaju koje obrasce treba da popune, ne znaju koliki je iznos taksi i koliki je iznos naknada koje moraju da plate. Ispred svake od uprava vi imate oglasnu tablu na kojoj se nalaze na kojoj se nalaze popisani postupci, pa ljudi pokušavaju da na taj način prebrode ovaj problem i upravo iz tog razloga to zahteva ogroman trud i vreme svakog od nas.Dalje, administrativni postupci, sigurna sam da se svako od nas sa time suočio, traju veoma dugo i oni dugoročno posmatrano mogu predstavljati jedan nesigurni poslovni ambijent za sve one koji se usude da se bave nekim poslom u Srbiji, uvođenjem, odnosno donošenjem jednog ovakvog zakona, koji bi na sveobuhvatan način sistematizovao i postupke i način njihovog donošenja i obrasce koji bi bili jednoobrazni i iznos taksi, zaista stvara jedno dobro poslovno okruženje, koje stvara sigurnost za svakog privrednog subjekta koji želi da u Srbiji radi bilo šta.U tom smislu, pokrenut je i višegodišnji projekat „E-papir“, čija je posledica donošenje ovog zakona i njegov cilj jeste bio da se svi administrativni administrativni postupci obavljaju elektronskim putem, da kažem, iz fotelje. Po onome što sam pronašla u materijalu, očekivani rezultati ovog projekta do 2021. godine su delimično realizovani. Trebalo je da do ove godine bude uspostavljen registar svih administrativnih postupaka, da se optimizuje 500 najučestalijih i najskupljih postupaka, zatim, da se izvrši digitalizacija 100 postupaka za izdavanje dozvola i saglasnosti i da se smanje troškovi administracije u privredi za oko 15% u odnosu na ono koliko se sada na ono koliko se sada izdvaja.Pokušaću da sumiram šta je od svega toga urađeno. Uključilo se 84 institucije javne uprave na republičkom nivou, kao i Privredna komora Srbije, popisano je oko 2.500 administrativnih postupaka. U svakoj instituciji određen je koordinator koji se bavi ovim pitanjem i to zaista jeste pohvalno, jer imate službenika koji se bavi samo tim pitanjem, a da je u isto vreme rasterećen nekih drugih poslova koji ga mogu ometati u realizaciji primarnog cilja. I na kraju popisani su na jednoobrazan način svi postupci i kao takvi uneti u elektronsku bazu.Moram da kažem da bi ovim zakonom svi administrativni postupci i ostali uslovi bili i transparentni i dostupni, a samim tim sprečili bi mogućnost za zloupotrebu, zatim, protekciju i korupciju, jer bi se u tom kontekstu umesto odlazaka sa jednog na drugi šalter, pri čemu rizikujete da dobijete potpuno pogrešne i oprečne podatke o tome kako određeni postupak treba voditi od strane različitih službenika, zaista na jedan ovakav način, preko jednostavne pretrage, odnosno registra svih postupaka, građani mogu olakšati sebi poslovanje i kreirati svoje poslovne zadatke.Iz tog razloga, imajući u vidu da svi ovi zakoni o kojima danas razgovaramo zaista jesu u interesu građana, omogućavaju da svoje poslove završe što pre, zatim, utiču na odsustvo korupcije i na smanjenje mogućnosti malverzacije, ja lično mislim da su ovi zakoni odlični. Zato će SDPS u danu za glasanje podržati sve ove predloge zakona. Hvala lepo.

Hvala lepo.Poštovana potpredsednice Kovač, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici,

što smo čuli u uvodnom izlaganju gospodina ministra, reč je o četiri predloga, od kojih su dva potpuno nova, veoma značajna, a to su Predlog zakona o elektronskom fakturisanju i Predlog zakona o registru administrativnih postupaka.Veoma bitnim smatramo i dva predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izvršenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, kao i izmene i dopune Zakona o osiguranju.Svoje

govori se o potencijalnom doprinosu elektronskih faktura, na suzbijanju sive ekonomije, isticanjem da prelazak na elektronske fakture otvara mogućnosti za efikasnije poslovanje poreskih obveznika, kao i efikasniji nadzor nad plaćanjem poreza na dodatu vrednost.Kao osnovne pogodnosti uvođenja elektronskih računa ističe se da bi se njima značajno smanjilo administrativno opterećenje i omogućila celovitija informatička rešenja u poslovanju i doprinelo očuvanju životne sredine.Program sredine.Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine, sa akcionim planom za njegovo sprovođenje, takođe govori u prilog potrebe za donošenjem posebnog zakona koji bi regulisao oblast elektronskog fakturisanja.Primenom ovog zakona će se uspostaviti vidljivost u pogledu širokog kruga transakcija između subjekata javnog sektora, subjekata javnog i privatnog sektora i subjekata privatnog sektora u sistemu elektronskih faktura.Kroz obaveze elektronskog evidentiranja u sistemu elektronskih faktura, koji se fazno uvodi od 1. januara 2022. godine, postaće vidljiva svaka obaveza obračunavanja poreza na dodatu vrednost, što omogućava kontrolu i uvid i na taj način značajno će se povećati uspešnost naplate poreza, samim tim, olakšaće se rad poreske uprave.Zakon će javnom sektoru, a posebno privredi olakšati rad, uštedeti vreme i smanjiti troškove poslovanja. Sa uvođenjem ovakvog zakonskog rešenja pravimo važan korak napred u procesu inovacija i digitalizacije.

Sve ove činjenicu su dovoljan razlog da Predlog zakona o elektronskom fakturisanju ima našu punu podršku.Sledeći pravni akt koji je danas na dnevnom redu je Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Menja se samo u jednom članu. Navedena izmena je potrebna u cilju usaglašavanja sa Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju kojim je propisana obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, počev od 1. januara 2022. godine.Treći pravni akt koji je danas na dnevnom redu plenumske rasprave je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju. Sektor osiguranja, kao jedna od najvažnijih finansijskih delatnosti u svakoj razvijenoj privredi, u Republici Srbiji poslednjih godina ima konstantan rast, ali ipak nedovoljan, imajući u vidu potencijal sa kojim raspolaže.Još uvek je osigurano veoma malo građana i njihove imovine, kao i imovine pravnih lica tako da postoji veliki prostor za razvijanje zdravog i efikasnog tržišta osiguranja koji bi doprineo i razvoju same države.

Prema poslednjim zvaničnim podacima u Srbiji posluje 20 osiguravajućih društava sa preko 11.000 zaposlenih. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se poslovima reosiguranja bave četiri jedan od faktora koji ima negativan uticaj na razvoj tržišta osiguranja je i postojanje društvenog kapitala u određenim društvima za osiguranje. Ustav Republike Srbije ne prepoznaje društvenu svojinu kao oblik svojine što stavlja u neravnopravan položaj društva osiguranja koja u okviru osnovnog kapitala i dalje imaju društveni kapital. Reč je o tri o kompanije, a to su „Dunav osiguranje“, Dunav re“ i „Triglav osiguranje“.Trenutno važeći pravni okvir koji se tiče društvenog kapitala u društvima za osiguranje nije dovoljno jasan i precizan, niti je primenjiv u određenim slučajevima. Stoga rešenje predloženo ovim zakonom donosi mnoge pozitivne stvari na finansijsko tržište Republike Srbije.Naime, Srbije.Naime, ovim zakonom se najzad rešava pitanje društvenog kapitala u društvima za osiguranje na jedan sistemski i efikasan način. Time se omogućava otklanjanje nejednakosti na tržištu koju je društveni kapital donosio predmetnim društvima za osiguranje koja se sada kroz olakšavanje poslovanja i vođenja poslovnih knjiga izjednačavaju sa ostalim učesnicima na tržištu.Takođe, celokupan kapital u ovim društvima napokon dobija titulara čime se povećava transparentnost i odgovornost u poslovanju. Kao što smo čuli promena vlasničkih prava na društvenom kapitalu u navedena tri društva za osiguranje će se izvršiti na taj način što se 70% društvenog kapitala prenosi na Republiku Srbiju,

Kao što je poznato, sektor osiguranja direktno zavisi od ukupnog razvoja ekonomije. Osiguranjem se omogućava mudro upravljanje rizikom, postizanje stabilnosti i razvoja. Međutim, pored ekonomskog razvoja potrebno je raditi i na promociji i podizanju nivoa svesti, odnosno edukaciji građana o važnosti osiguranja i načina na koji funkcioniše. Imajući u vidu važne ekonomske i društvene aspekte osiguranja, Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju zaslužuje podršku.Sledeći podršku.Sledeći novi zakon u okviru današnjeg zajedničkog načelnog pretresa je Predlog zakona o registru administrativnih postupaka. Ovaj zakon ima za cilj uspostavljanje registra administrativnih postupaka. Navedeno znači da će na jednom mestu biti pobrojani administrativni postupci koje sprovodi uprava, a u kojem privredni subjekti i građani mogu ostvariti svoja pojedina prava.Kada privredni subjekti i građani žele da ostvare neko svoje pravo ili ispune obavezu često ne znaju kome da se obrate, šta im je od dokumentacije potrebno, u kojem se roku rešava njihovo pravo, da li je potrebno da se nešto plati, a ako jeste koliki je iznos koji treba platiti, koja je procedura rešavanja itd. Najčešće ne znaju ni koga bi to pitali.Svedoci pitali.Svedoci smo da se u praksi često dešavalo da se na raznim šalterima od službenika dobijaju različite informacije u vezi sa istim zahtevom, što je izazivalo dodatnu konfuziju kod građana. Neretko su odustajali od svojih mogućih benefita ili nisu ispunjavali svoje obaveze.Uspostavljanjem registra postiglo bi se da javno budu dostupne sve informacije o svim administrativnim postupcima koji su propisani republičkim, pokrajinskim i lokalnim propisima.Takođe, uspostavljanjem ovog registra doći će do uštede, kako na strani privrednih subjekata i građana, tako i na strani samih državnih organa, jer će biti propisani jednostavniji i jasniji obrasci zahteva, veća preciznost i jednoobraznost i elektronsko vođenje postupaka, a za građane i privredne subjekte će biti obezbeđena znatno veća sigurnost jer će imati jasnije postupke i javno dostupne informacije o njima. Istovremeno, moći će se izbeći stvaranje gužvi, što je pogotovo u ovom periodu širenja zarazne bolesti veoma značajno, jer će se lakše dolaziti do obrazaca i spiska dokumentacije koja je potrebna, te će stranke sve neophodno moći pribaviti i bez odlaska kod nadležnog organa, biće dovoljan sam uvid u registar.Usvajanjem zakona pozitivno će se uticati i na unapređenje poslovnog funkcionisanja pravnih lica. Na jednom mestu će biti pobrojani svi administrativni postupci koja pravna lica mogu da vode, kao i način kako mogu da ostvare svoja prava, što će za posledicu imati brže ostvarivanje njihovih prava, ali i obaveza koje pravni subjekti imaju prema državnih organima.Zbog svega navedenog, možemo zaključiti da će posle usvajanja ovog zakona postignuća biti višestruka,

našeg ugla gledanja na organizaciju i sprovođenje administrativnih postupaka, u Danu za glasanje poslanička grupa SVM će sa velikim zadovoljstvom podržati Predlog zakona o registru administrativnih postupaka, kao i sve ostale predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu današnje sednice o kojima sam govorila. Hvala lepo. Hvala